Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davor Ljubanović, državni tajnik u Ministarstvu uprave. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene gospođe zastupnice, gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Zaštita nacionalnih manjina, te prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina uređene su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, posebnim zakonima i sklopljenim bilateralnim međunarodnim ugovorima koji se odnose na manjinska prava. Temeljem Ustavnog zakona s ciljem unapređivanja i očuvanja i zaštite položaja manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Postupak i način registracije organizacijskih oblika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave nije bio propisan zakonom već je podzakonskim propisom utvrđen sadržaj registra, vođenje i obrasci zahtjeva za upis u registar Vijeća nacionalnih manjina. Međutim, radi jedinstvenosti i cjelovitosti evidentiranja svih predviđenih organizacijskih oblika djelovanja nacionalnih manjina potrebno je zakonom propisati uvjete i načine njihove registracije. Konačni prijedlog zakona odnosi se na sljedeće, na način upisa u registar Vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina i koordinacija Vijeća nacionalnih manjina, na promjenu podataka o upisu, uvjete za brisanje iz registra, te način rada i način financiranja koordinacija Vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Republike Hrvatske. Glavne promjene u odnosu na prijedlog zakona raspravljen u prvom čitanju su da je sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo nomotehnički dorađen tekst ovoga prijedloga zakona, te je propisan način rada i financiranje koordinacija Vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske stoga predlaže Hrvatskom saboru usvajanje ovoga Zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi i to klub SDP-a uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Pokušat ću biti kratak i jasan. Pored toga što se ne slažem sa ovakvim pristupom i konceptom rješavanja ovog problema koji bi trebao riješiti ovaj zakon mislim da prvih dvadesetak članaka ovog Zakona da se ponovim iz prvog izlaganja u ime kluba SDP-a zapravo manje više stoje. Također bih zahvalio što su dvije primjedbe čini mi se od nekoliko, koliko sam vidio Međutim, ja bih želio nekoliko rečenica oko toga zašto koncepcijski mislim da ovakav način pristupu registru Vijeća i općenito vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina nije dobar. Vidite, mi donosimo Zakon o registru, a zapravo po meni bismo trebali donijeti Zakon o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. na kraju krajeva radite registar nečega, utvrđujete rad koordinacija da istovremeno na jednom mjestu nemate reguliran rad tih vijeća i predstavnika. I onda imate situaciju da dobijete ovako jedan zakon koji je u najblažoj varijanti najfinije rečeno u jednom dobrom dijelu u koliziji sa Ustavnim zakonom. Hoćete li o broju i varijanti koordinacija koje poznaje Ustavni zakon i o broju i varijanti i razradi tih istih tipova koordinacije u ovom zakonu. Ne može i jedno i drugo. Hoćete li o poziciji predstavnika kako je riješen Ustavni zakon i kako je riješen ovaj zakon. Čini mi se da svi napori predlagatelja ovog Zakona su pali u vodu a ti napori su bili usmjereni da se eventualno poprave neke loše stvari i nelogičnosti iz Ustavnog zakona. Jer mislim da je u ovoj situaciji jasnije što je više, a što je niže. Stoga zapravo razgovarat ne znam o ovom zakonu možda evo, možda je dobro vrijeme zato jer vjerojatno svi znate da su u tijeku izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, odnosno još je nekoliko dana predlaganje kandidata, a onda ćemo imati izbore 10.7. Zapravo taj 10.7. meni govori o tome kako se pristupa ovoj problematici. Mislim 10.7. neće po meni izaći ni 4% predstavnika nacionalnih manjina na izborima. Drugo, nekako su rokovi sabijeni. Mislim dakle već nekoliko dana oni teku. Evo do devetoga. Ja ne znam kako će se to sve skupa izvršiti. E sad vidite, gdje je kulminacija situacije. Recimo kad uzmete odluku Vlade o raspisivanju izbora, onda ćete doći u situaciju da evo recimo uzmete Osječko-baranjsku županiju pa vidite da ćemo u Osječko-baranjskoj županiji imati izbore i za recimo i za vijeća iste nacionalne manjine, ali i za predstavnika iste iste nacionalne manjine. Recimo u Bilju i recimo još u Vladislavcima. Ja ne znam je li to greška? Ali imate još bolji primjer. Imate općinu, pardon Županiju virovitičko-podravsku. Tamo čak u četiri općine istovremeno imate izbore i za vijeća i za predstavnike. E sad vidite, ako vam se netko žali ovaj vam zakon pada, odnosno ova odluka. Ako odluka pada probili ste sve rokove. Ovo je samo uzgred rečeno da kako se površno, neambiciozno, ne znam kako pristupa ovoj problematici. Prema tome, to je razlog zašto klub SDP-a neće podržati ovaj zakon. Ne znam, ja bih volio da mi predlagatelj objasni članak 25. Evo to je, financiranje je uvijek jedna zanimljiva priča. Dakle, Ustavnim zakonom je propisano da se vijeća, odnosno da, vijeća i koordinacije i svi ti oblici organiziranja financiraju na razini gdje su formirani. E sad imate u članku 25. uvodi se nešto što se naziva prenošenje ovlasti. E sad mene prvo interesira kakve se to ovlasti koje su nematerijalne mogu prenijeti, jer bi u tom slučaju značilo da onaj koji je prvi usvojio ovlast da on sam sebe gasi. E a zašto je to tako? Samo da bi se moglo zapravo prenijeti i sredstva. Ja to tako tumačim. Zapravo nije mi jasno zašto se ne ide konzekventno kako kaže i kako govori Ustavni zakon. zakon. Barem ja to tako vidim. Prema tome, ja predlažem mislim već je krajnje vrijeme da se počne razmišljati, razmišljati o tome da se sjedne i sustavno složi priča. Mi moramo dakle dobiti jasniji, bolji zakon, Ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Mi definitivno moramo dobiti Zakon o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjima gdje će zapravo registar biti samo jedan mali dio zakona, a a gdje će biti definirano niz drugih pitanja. Vi kažete da se izbori rješavaju dakle logikom lokalnih izbora. Ali, ja ne znam, evo imam jedno pitanje koje ja nikako nisam mogao odgonetnuti. Što znači recimo kad 30 ili 40% članova vijeća da ostavku? je logika, koja je logika u odnosu na jedinicu lokalne samouprave? Dakle, otvoreno je niz pitanja, završavam, a da ne govorim o ovoj odluci. Molim vas pogledajte ili prenesite tamo Vladi ovu odluku jer je ona neustavna, nezakonita jedino ako nije greška, to ne znam, ova izborna. Dakle, prijedlog razmislite o tome da se ide u cjelovitu, kvalitetniju izradu normativnog dijela cjelokupne materije koja tretira manjinska pitanja u Hrvatskoj. Prije svega, mislim da nam je neophodan Zakon o vijećima unutar kojega će biti i definiran i Registar vijeća i zapravo funkcija i djelovanje koordinacije. Dakle, nažalost klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Naime, sam prijedlog zakona se temelji na članku 15. Ustava RH i članku 23. Ustavnog zakona kao što je to bilo i kazano u uvodnom obrazloženju i mislim da na ovom mjestu treba ukratko dakle ponoviti ili naglasiti o čemu se zapravo i u tim člancima kao temelju, kao podlozi za donošenje ovoga zakona zapravo radi, što oni reguliraju. Dakle, u prvom redu članak 15. Ustava kojim se jamči pripadnicima svih nacionalnih manjina i ravnopravnost i sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i sloboda služenja svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Ne treba podsjećati da je Ustavni zakon donesen, odnosno stupio je na snagu, da smo ga nedavno donijeli, stupio je na snagu 7.07.2010. godine i koji upravo u ovom smislu utvrđuje da s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima i to putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Pred nama je dakle zakon koji se temelji, odnosno temelj su upravo ovi propisi, dakle Ustav i Ustavni zakon, a ovaj zakon u prvom redu regulira one stvari koje su dosada bile uređene podzakonskim aktima u smislu jedne obveze da se i te uistinu bitne i važne stvari urede samim zakonom. I koje stvari ovaj zakon uređuje? Možemo ih sistematizirati u 4 osnovne. Dakle, prvo način upisa u sam registar, zatim promjenu podataka kada se radi o samom upisu, to je pod 2. Pod 3. uvjete za brisanje iz registra i pod 4. način rada i funkcioniranja koordinacija Vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje RH. Dakle, i način rada i funkcioniranja. Dakle, u smislu potpore ovom zakonskom prijedlogu vezano za Ustav, vezano za Ustavni zakon i vezano za ovaj zakon koji je pred nama se ova, dakle zatvara se jedna cjelina, rješavaju se sva pitanja ili veliki dio pitanja koji je dosada bio ili nije bio riješen ili je bio u dvojbi ili je bio riješen podzakonskim aktima, a ovaj put se dakle zakonskim rješenjima nastoji precizirati sve ove stvari o kojima sam već i govorio. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-HSU-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Pred nama je prijedlog iznimno važnoga zakona. On naime pokušava riješiti jedno pitanje koje dosad nije bilo regulirano, a to je pitanje pravne osobnosti, pitanje funkcioniranja predstavnika, Vijeća i koordinacija nacionalnih manjina. Logika stvari je da taj zakon u potpunosti poštiva s jedne strane Ustavom zagarantirane razine prava i sloboda, s druge strane ona pitanja i rješenja definirana Ustavnim zakonom, a s treće strane da također priznaje i realitet i da predlagatelj je potpuno svjestan svoje političke odgovornosti kada postavlja model koji mora biti održiv i pravedan ako je stvarna nakana i predlagatelja i ovoga zakona da se omogući potpuno poštivanje prava nacionalnim manjinama. Ali, ne samo to nego da se njima omogući da ta prava i konzumiraju. Iz izvješća Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina posve je jasno da se na sjednici odbora ovim povodom vodila vrlo žustra, vrlo burna, a kako stvari stoje i vrlo plodna rasprava. Ona je uslijedila između ostaloga i nizom amandmana. Ono što nije dobro riješeno u ovome prijedlogu zakona je odnos prema tzv. "malobrojnim manjinama". One već samim svojim hendikepom što su iz ovoga ili onoga razloga ostale ili postale malobrojne sad se dovode u još težu situaciju jer će ubuduće biti još malobrojnije. Njihovo funkcioniranje, ali i legitimacija u predstavljanju vlastite manjine dovodi se u pitanje. Dovodi se u pitanje već i samim načelom kako se stvara koordinacija nacionalne manjine. Uzet ću primjer vlastite, iako govoreći u ime kluba HNS-HSU-a ne zastupam ovdje svoju nacionalnu manjinu, ali valja uzimati konkretne primjere. Njemačka nacionalna manjina ima 1 Županijsko vijeće. To je vijeće u Osječko-baranjskoj županiji. Ona također ima svoje vijeće i u gradu Osijeku, ima predstavnike u gradu Belom Manastiru, ima u Općini Kneževi Vinogradi, ima također i u Splitsko-dalmatinskoj županiji i imat će u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Zadarsko-ličkoj, odnosno Zadarskoj županiji. Mi znademo da postojeći model koji nam se nudi kaže da koordinacije nema, ako se ne mogu udružiti dva vijeća na razini županija. A da predstavnici mogu ući u koordinaciju nakon što se ona osnuje. Dakle, Nijemci i austrijanci u Republici Hrvatskoj neće moći imati svoju koordinaciju. Autohtona su manjina, koja broji više od 3000 deklariranih pripadnika, manjina koja je ostavila jedan od najdubljih i usudio bih se reći od najznačajnijih tragova u oblikovanju naše sadašnjosti. Još je gore sa židovskom nacionalnom manjinom u Republici Hrvatskoj koja ima samo jednog jedinog predstavnika to je predstavnik u gradu Zagrebu, pa se postavlja pitanje tko će sutra i na koji način dokazivati legitimno predstavništvo manjine u Republici Hrvatskoj, hoćemo li se i dalje zadovoljavati sa situacijom da dvije rivalitetski orijentirane vjerske općine u Zagrebu zapravo zauzmu taj prostor i kroz svoj konflikt definiraju prostor predstavljanja židovske nacionalne manjine, da li je to fer? Ja sam spomenuo samo dvije. zapravo prijeći manjinama koje imaju i vijeća i predstavnike da formiraju koordinaciju, i zašto se ovim prijedlogom ignorira institucija predstavnika nacionalne manjine do te mjere da se derogira pravo utvrđeno Ustavnim zakonom. Jer članak 33. Ustavnoga zakona eksplicite kaže koja su prava koja imaju vijeća, a članak 34. kaže da ista ta prava imaju predstavnici. Ovdje sada vidimo u ovome prijedlogu da nemaju jer predstavnici nemaju svojstvo pravne osobe, nemaju pravnu osobnost. pravnu osobnost. Zašto stvaramo taj kaos? predstavnici nacionalnih manjina također raspolažu novčanim sredstvima iz proračuna jedinica lokalne, regionalne odnosno područne samouprave. To što se do sada radilo je bilo izvan svake pameti da su se morali otvarati privatni bankovni računi da bi se moglo raspolagati tim sredstvima. Zašto to radimo? Zar nije jednostavno ustanoviti institut predstavnika nacionalne manjine kao pravnu osobu. A ovlašteni zastupnik potpisnik i raspolagatelj je osoba koja je tog časa na

a osoba koja je potpisnik toga računa, osoba koja odgovara u ime predstavnika je osoba koja je tog časa izabrana u mandatu kako je to već regulirano zakonom i kako se to spominje ovdje. Jer je definirano između ostaloga i pitanje upisa u registar. To je vrlo jednostavno izvesti. U tome smislu je Klub HNS HSU-a pustio u proceduru amandman. Ja se ispričavam prije svega potpredsjedniku Sabora, a onda i svima vama. dakle nešto što valja riješiti kako ne bismo dovodili u nepovoljan položaj pripadnike nacionalnih manjina koji nisu teritorijalno, demografski koncentrirano samo isključivo jednom području. Jer po toj logici kako sada stvari stoje kako sada propisi reguliraju pitanje, nacionalna manjina je koja je koncentrirana, teoretski gledano u dvije županije, a ima 1000 predstavnika ili 1002 predstavnika može bez problema imati dva županijska vijeća i nacionalnu koordinaciju a nacionalna manjina koja ima 4 tisuće pripadnika koji žive na teritoriju čitave Republike Hrvatske, nisu teritorijalno koncentrirani na više od 500 ljudi u jednom naselju nema mogućnosti nacionalne koordinacije, nema mogućnost više županijskih vijeća. Da li je to pravedno? Što smo time postigli da malobrojne manjine u budućnosti budu još malobrojnije, jer im se izbijaju mehanizmi koji se daju onim manjinama koje su teritorijalno kompaktne. Ti mehanizmi su zapravo mehanizmi ostvarivanja prava, ako hoćete kulturne i prosvjetne autonomije, kulturnog i prosvjetnog identiteta, ostvarenja nacionalnih manjina i to je ujedno i medij kroz koji se potvrđuju, privlače i održavaju pripadnici nacionalnih manjina u vlastitom identitetu. Ako toga nema, onda smo dogovorili da u svim tim općinama, gradovima i županijama gdje je relativno niska koncentracija oni prestanu funkcionirati i njihov nacionalni identitet bude ugrožen. I što smo doveli ovim rješenjem, recimo konkretno člankom 3. Također doveli smo u nezavidan položaj neke nacionalno manjinske organizacije koje jesu stožerne, koje jesu iznimno dobro razvijene, iznimno aktivne, vrlo vrijedne, na cijeni i kod pripadnika manjina ovdje i kod institucija u tzv. nacionalnim matičnim državama, a osobito pred institucijama Hrvatske države te manjine, te udruge nemaju pravo na upis u registar ali Talijanska unija ima, zato jer se spominje u Međunarodnom ugovoru. Koji je to kriterij? Taj kriterij ne drži vodu, ako govorimo o registru predstavnika, vijeća i koordinacija, jer Talijanska unija udruga je kao i sve udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. A ostala vijeća, predstavnici, koordinacije biraju se u hijerarhiji, strukturi, po modelu koji je definiran Ustavnim zakonom. Još ću jednom reći nema se čega bojati većinski Hrvatski etnički narod, svoj je na svome i nitko mu više nikada neće moći oduzeti ono što je stekao. A to je nacionalna država, to je prostor svoga etničkog, nacionalnog, kulturnog samobijstva. To se više neće dogoditi i zato sve one koji nisu dio etničkog hrvatskog naroda ali su dio Hrvatskog političkog naroda, kao njegovi državljani, kao članovi i pripadnici društva i kao etnički pripadnici nacionalnih manjina, valja im pružiti sve oblike, forme, sve sadržaje i sve medije ostvarenja kako bi mogli svojoj domovini dati što je moguće veći doprinos. kako bi se mogli što više iskazati u svojoj pripadnosti, ljubavi ali i ostvarenju za interese čitave zajednice, jer po prirodi stvari svaki pripadnik nacionalne manjine trudi se mnogo više od pripadnika većine neovisno o kojoj vrsti se većine ili manjine radilo, da se izjednači u pravima, u statusu, u startnim pozicijama s pripadnikom većine. I kada se uloži više naravno da se više i dobije rezultata, postignuća. Ako to ne znamo prepoznati, tu mogućnost, tu vrstu kapitala koju imamo, tu vrstu kapitala koji se može otvoriti ostvariti prije svega za dobrobit čuvate zajednice, onda znači da smo još uvijek u jednom grču iz kojega se ne znamo izvući i opustiti onako kako bi trebalo za izgradnju zajednice u kojoj će se svaki građanin RH osjećati dovoljno osjećati dovoljno slobodno da se može ostvariti i svim svojim posebnostima. Zakon koji je pred nama koji definira pitanje registra, predstavnika, vijeća i koordinacija jest jedan model i šansa da se tome pomogne. Ali ovako kako je predložen može biti i šansa i model kako da se to i spriječi ili barem ograniči, a to nije dobro, za to nema nikakve potrebe. Nema nikakve potrebe za tu vrstu straha. Predstavnici nacionalnih manjina u sredinama dakle gdje je koncentracija pripadnika nacionalnih manjina takva da ne mogu organizirati svoje vijeća također su na čelu nacionalno manjinskih zajednica koje broje i po nekoliko desetina ili stotina ljudi. I to treba respektirati. Oni odrađuju veliki i važan posao u afirmaciji svoje nacionalne manjine i u naravno izgradnji harmoničnih odnosa s pripadnicima tzv. etničke većine. Dajmo im da iskoriste prava koja su im zagarantirana člankom 34. Ustavnog zakona, nemojmo im ta prava derogirati. U tome smislu molim da prihvatite amandman HNS-a i HSU-a.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici ministarstva. Konačni prijedlog zakona o registru vijeća, koordinaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina je sada u drugom čitanju. U prvom čitanju smo mi vrlo jasno rekli da je to za nas predstavnike nacionalnih manjina vrlo bitan tekst i smatramo da bi se tim tekstom uredila i formalizirala prije svega zakonska pozicija predstavničkih institucija nacionalnih manjina u RH. Poslije provedene Poslije provedene rasprave dakle nekakav zaključak je bio da u drugom čitanju tekst treba da doradimo i to u pravcu da se kroz odredbe na neki način definira status tih manjinskih koordinacija i pod broj 2 da se uredi način, okviri za način financiranja tih manjinskih institucija. To su bila glavna dva prigovora odnosno dva glavna premisa za ovo drugo čitanje. U drugom čitanju ćemo mi pokušati tekst konačno urediti odnosno poboljšati ga tako da on bude na neki način primjenjiv, u praksi protočan za nekakve formalnosti itd. Ja ću ovdje reći zakon se donosi u pravom trenutku, jer za mjesec i pol dana imamo izbore za vijeća nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske ih je raspisala. Iza toga nakon završenih izbora slijedi ono što većini neće biti jasno, a to je konstituiranje upravo ovih koordinacija i vijeća kao krovnih organizacija kao rezultat tih izbora izbora za vijeće nacionalnih manjina u lokalnim sredinama. Za ono što mislim da je bitno ovdje reći za ove prijedloge u smislu poboljšanja prvog čitanja, imamo konsenzus Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Dakle, mi smo o ovom vrlo ozbiljno razgovarali i pripremili smo po nama vrlo značajnih primjedbi odnosno novih tehničkih prijedloga i tehničkih rješenja kako bi se ovaj tekst konačno poboljšao na način da to predstavnicima nacionalnih manjina najviše odgovara. Kakva je veličina problematike? Ja ću samo napomenuti da ovog trenutka prije izbora za vijeće nacionalnih manjina mi u srpskoj zajednici imamo vijeća u 66 gradova, 83 općinska vijeća, 19 županijskih vijeća plus Grad Zagreb, dakle sve ukupno negdje oko 211 vijeća i plus toga još 42 predstavnika nacionalnih manjina. Prema tome, radi se o jednom vrlo velikom, širokom organizmu i ovaj izborni proces koji je sada dakle izbori za vijeće nacionalnih manjina su jedan vrlo ozbiljan posao. Da li smo se mi kvalitetno pripremili? Mi manjine jesmo, međutim da li je država obezbjedila dovoljno sredstava, da li je uopće obezbjedila sredstva za provođenje ovih izbora je tema o kojoj se dade razgovarati. Jasno da bi se dalo razgovarati i o medijima na koji način prate, na koji način će popratiti izbore za vijeće nacionalnih manjina, ostaje tek da se vidi. I ovog trenutka to nije tema, ali napominjemo da je to nešto o čemu treba voditi računa ako želimo da se ovi izbori za ovako široke institucije provedu na kvalitetan način. u ime kluba SDSS-a istaći nekoliko konkretnih prijedloga koje smatramo da treba da se unesu kao poboljšanja u ovaj tekst. Mi ćemo ih u svakom slučaju smo ih predali u obliku amandmana, pa ću ih ja samo prokomentirati. Dakle, u članku 3. u članku 3. dodajmo u stavku 7. koji glasi: "drugi oblici nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima" treba dopuniti i sa tekstom i članku 33. stavak 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine, broj 155/2 itd. Zašto to kažem? Zato što je u u članku 33. uređeno da međunarodnim ugovorima funkciju koordinacije nacionalnih manjina može vršiti i krovna udruga te manjine. Dakle, da bi poboljšali pravno ishodište ovog članka 3. mi predlažemo da se stavak 7. dopuni sa ovim rješenjem. U članku 4. iza stavka 1. bi mi dodali novi stavak koji bi glasio da je Vijeće nacionalnih manjina, jedinica samouprave koja su upisana u postojeći Registar vijeća nacionalnih manjina mogu se upisati u registar temeljem zahtjeva za preregistracijom u dostavu isprava kojima dosadašnji registar vijeće nacionalnih manjina ne raspolaže. To je jedno čisto tehničko operativno pitanje, jednostavno da se kod nove preregistracije mogu koristiti postojeći dokumenti koji već postoje u Ministarstvu uprave. Mislim da ovo ne bi trebalo biti sporna stvar jer ovo ide ka nekakvoj ekonomičnosti i racionalizaciji cijelog postupka. U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi, dakle po našem prijedlogu stavak 2. članka 5. mijenja se i glasi: subjekti iz članka 3. ovog zakona stječu pravnu osobnost danom upisa u registar. s ovim našim prijedlogom mi obuhvaćamo sve subjekte kojima je dozvoljen upis u registar, a definirani su i pobrojani u članku 3. da oni samom činjenicom upisa u registar stječu i pravnu osobnost. Ovdje u svakom slučaju mislimo da i prethodni kolega koji je govorio da predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave danom upisa imaju pravo da stječu pravnu osobnost jer oni više nisu fizičke osobe nego su oni izabrani predstavnici i imaju pravo da imaju pravnu osobnost. Zato inzistiramo na ovakvom jednom sveobuhvatnom rješenju kada kažemo da svi subjekti iz članka 3. danom upisa stječu pravnu osobnost. U članku 11. iza stavka 2. dodali bi novi stavak koji glasi: zahtjev za preregistraciju vijeća nacionalnih manjina iz postojećeg registra mora se podnijeti u u roku od 6 mjeseci od stupanja ovog zakona na snagu. Ovo je isto tako jedan operativni zahvat, dakle za operacionalizaciju ovog članka 11. i mislimo da on ne bi trebao biti sporan jer je to jedno tehničko, kvalitetnije, bolje rješenje. U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi: sredstva za rad koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Republike Hrvatske osiguravaju se u državnom proračunu, a način financiranja uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske. Dakle, ovdje predlažemo dvije stvari. Prvo da se financiranje tih krovnih organizacija odnosno udruga da se riješi iz državnoga proračuna što mislimo da je potpuno logično, mislimo da je dobro i za same i za same krovne organizacije, za njihovu sigurnost u radu. A osim toga dajemo mogućnosti Vladi da svojom posebnom uredbom sukladno trenucima, situacijama proračunskim odredi pravila i način financiranja, dakle visinu financiranja po određenim organizacijama odnosno koordinacijama, dinamiku financiranja itd. I konačno zadnji prijedlog, u članku 24. iza stavka 2. dodao bi se novi stavak koji bi glasio: u sredstva za rad ulaze i sredstva za obavljanje administrativnih poslova ako te poslove u okviru svojih službi ne obavlja jedinica područne odnosno regionalne samouprave u kojoj je sjedište koordinacije i troškovi poslovanja, najamnina, održavanje radnog prostora, naknada, uredski troškovi, službena putovanja i ostali materijalni troškovi. Dakle, tu mi ovim amandmanom odnosno našim prijedlogom preciziramo sredstva koja su neophodna za rad tih koordinacija. Jasno je da bez definiranih sredstava mi ne možemo dobiti kvalitetan rad krovnih organizacija. ukoliko ovo ne bi bilo prihvatljivo onda mi ne bi postigli onaj efekt u radu koordinacija koji se traži, jer održavanje čak i tog hladnog pogona jedna je od bitnih pretpostavki za funkcioniranje odnosno za ostvarivanje punog efekta ovoga svega što želimo postići, a osim toga izbjegao bi se onaj osjetljiv osjećaj kod manjina da se njihov problem odnosno njihov položaj često formalizira. Dakle, to bi bilo ono što mi mislimo da je poboljšanje prvog čitanja, odnosno teksta iz prvog čitanja. Mislimo da ukoliko bi se ovi naši prijedlozi, a oni će biti iskazani u formi amandmana, ako bi se oni prihvatili sadržajno bi se poboljšala kvaliteta ovih zakonskih odredbi ali time bi se i poboljšala šansa nacionalnim manjinama za bitno i kvalitetnije ostvarivanje svojih predstavničkih funkcija i njihovih institucija pa da tako kažemo i u budućnosti i u onim tokovima tokovima odnosno događajima koji dolaze, a to je pridruživanje Europskoj uniji itd., itd. Prema tome, ja vas molim da kao predlagatelj uvažite ove naše prijedloge jer su oni prije svega, još jedanput ponavljam, konsenzus svih članova kluba zastupnika Nacionalnih manjina. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo, uvaženi zastupniče. Na redu je klub Hvala. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub Nacionalnih manjina podržava donošenje Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Prošla su dva mandata rada predstavnika i Vijeća nacionalnih manjina, osam godina rada i traženja svojih pozicija u odnosu na lokalnu upravu i samoupravu s jedne strane i udruga nacionalnih manjina s druge strane. Šteta što ovaj zakon nije donijet prije na brzinu raspisanih izbora za vijeće, predstavnike, koji je raspisan za 10. srpnja kada u jeku godišnjih odmora kada zasigurno smo obezvrijedili i same izbore i sam izlazak na izbore. Šteta što sva upozorenja o poboljšanju ne samo rada vijeća već i izbora za vijeća nisu se pokušala usuglasiti. predlagati, upozoravali smo da bi bilo dobro poraditi na provođenju izbora zajedno ili s parlamentarnim ili s lokalnim izborima čime bismo dobili na kvaliteti izbora, veći izlazak, više biračkih mjesta, mogućnost jače promidžbe za koju za sada nema osiguranih sredstava. Usklađenje mandata do vrlo važnih argumenata, a to je ušteda sredstava tj. trošak jednih ovakvih izbora. I danas smo svjedoci da DIP priopćenjem za javnost poziva medije i građane da se uključe u izbore i u provjeru popisa birača tražeći njegovu dopunu ili ispravak. Da li nazvati to licemjerjem ili kršenjem prava nacionalnih manjina jer praksa nažalost tu mogućnost demantira. Iako je pravo svakog građanina slobodno se izjasniti o pripadnosti nekoj nacionalnoj manjini naši uredi to onemogućuju. Traže dokaze, traže ne daj bože ako ste se negdje, pa i u zapisniku o namjeri sklapanja braka izjasnili kao Hrvat više ne možete biti manjina iako po rodu, jeziku i osjećajima pripadate toj manjini. No da se vratim na zakon. U prvom čitanju smo upozorili da nije dovoljno donijeti samo Zakon o registru vijeća i predstavnika već da je nužno propisati i način rada i financiranja onih organizacijskih oblika manjina za koje do sada nije učinjeno kao na primjer za koordinacije i bilateralno priznate oblike organizirana manjina. Kako je malo toga učinjeno Klub nacionalnih manjina i Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine podnio je nekoliko amandmana. pravne osobnosti svima koji su navedeni u članku 3. već su ovdje govorili moji prethodnici i mi naglašavamo da ovim zakonom bi pravna osobnost bila priznata samo za vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina dok bi ostalim manjinskim subjektima ne bi bio priznat taj status. Kolege su naglasili koliko je važno da i predstavnik dobije pravnu osobnost, jer on nije nakon izbora ne predstavlja fizičku osobu već predstavlja instituciju. Mora otvoriti žiro račun, mora podnositi završne račune što mu praktički ulazi u kršenje zakona s jedne strane. S druge strane na terenu imamo situacija gdje banke ne daj bože da su takve osobe dužne vrši ovrhu i nad sredstvima koja pripadaju za rad upravo takvih predstavnika. I prema tome itekako bi bilo važno priznati pravnu osobnost predstavnicima, dati im mogućnost da legalno posluju. Drugo na što smo upozorili, a na što smo dali amandman je konstituiranje novoizabranih vijeća odnosno koordinacija i njihov i prestanak rada starih vijeća i predstavnika. Iako se predlagatelj koristio Zakonom o izboru i mandatima za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave gdje mandat prestaje sa danom raspisivanja izbora mi smo predložili da ovdje mandat do konstituiranja novoizabranih vijeća i koordinacija vijeća s razloga što u jedinice lokalne samouprave i uprave prestaje rad predstavničkim tijelima, ali rad nastavljaju izvršna tijela, rad nastavlja gradonačelnik, načelnik i postoji jedan kontinuitet dok ovdje bi nastala jedna praznina što se upravo i pokazalo sada. Po tome mandat vijećima bi prestao, na brzinu su raspisani izbori. Dobilo se svega desetak dana za predlaganje liste i za niz radnji koji ukoliko ne bude mandat još starim vijećima u tijeku nije moguće odraditi. I mislim da amandman će biti prihvaćen, jer daje jedno kvalitetnije rješenje. Nadalje, zadržali smo se i na ovlastima predstavnika nacionalnih manjina izabranih u jedinicama područne regionalne samouprave gdje mu zakonodavac ovdje daje, odnosno predlagatelj zakona daje dvije u stvari važnosti. Kada je u pitanju formiranje koordinacija onda predstavnik nije jednakopravan. Kada je u pitanju sudjelovanje u radu tada mu daje jednaku važnost kao vijećima i mi smo predložili da prava i ovlasti predstavnika nacionalnih manjina izabranih u jedinicama područne samouprave, u radu koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske utvrđuju se statutom te koordinacije što je zasigurno bolje jer u protivnom mi moramo onda mijenjati i članak 4. Mi smo otpočetka naglašavali da je ovim zakonom nužno riješiti i pitanje financiranja koordinacija na državnoj razini, jer Koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane za područje Republike Hrvatske predstavljaju predstavljaju tijela koja djeluju na razini države i sredstva za njihov rad trebaju biti osigurana u državnom proračunu shodno i Ustavnom zakonu odnosno analogiji ako se tamo sredstva za vijeća osiguravaju na razini općine za općinska vijeća, na razini grada za gradska vijeća, odnosno na razini županije za županijska vijeća onda je analogno tome da za sam rad koordinacija na državnoj razini treba sredstva osigurati u državnom proračunu. No, kada se radi ostvarivanje određenih zajedničkih programa tada predlažemo da se sredstva mogu osigurati i u proračunima jedinice područne regionalne samouprave čija su vijeća nacionalnih manjina osnovala koordinaciju, odnosno pristupila Sporazumu o osnivanju koordinacije. Mislim da upravo ovim amandmanima može se poboljšati sam zakon i zasigurno će u praksi lakše biti djelovati i raditi. Prema tome, Klub nacionalnih manjina uz prihvaćanje, odnosno ukoliko predlagatelj prihvati ove amandmane podržat će ovaj Zakon, iako mislimo da smo možda trebali malo šire i sam rad i Vijeća i koordinacija ovdje regulirati. No, očito budućnost će to tražiti, a za sada hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegice. Na redu je uvaženi kolega Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a.

Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici i gospodo iz Vlade, iz Ministarstva uprave. Konačni prijedlog Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u vrijeme, dakle pred izbore 10. srpnja ove godine može biti zanimljiva materija. Čitajući članke ovoga zakonskog prijedloga uočio sam nekoliko stvari. Naime, u članku 5. stavak 2. piše da vijeća i koordinacije stječu pravnu osobnost danom upisa u registar. Pravna osobnost. Malo me podsjeća ovakva formulacija na ne daj bože onu koja je bila prilikom izglasavanja lipanjskog Ustava kada se pravna osobnost davala zajednici općina istočne Slavonije, pa ne znam u ovom nema obrazloženja koliko i dokle seže ta pravna osobnost. Nadam se da je to samo po pitanju udruga, dakle na nivou udruga, udruga, građanskih udruga. Tako bi otprilike bila i koliko sam ja shvatio osnivanje vijeća i koordinacije otprilike negdje i registracija kako se osniva i registrira udruga, građanska udruga. Svaka građanska udruga pa i stranke kod registracije stranke donosi svoj Statut koji je temeljni opći akt, zatim donose druge opće akte vijeća ili koordinacije koje moraju biti u skladu sa Statutom. Ali, kada se govori o samom Statutu ne bi bilo zgorega pri tome definirati Statut svakoga od vijeća i koordinacije vijeća da je sukladan ili u skladu s Ustavom RH i zakonskim propisima RH. Ovdje Ovdje u članku 6. piše da je Statut temeljni opći akt. A drugi opći akti vijeća i koordinacije moraju biti u skladu sa Statutom, ali Statut mora biti usklađen i poštivati Ustav RH i sve. Netko će reći da se to podrazumijeva, da je to normalno, ali ako se to definira i precizira onda prilikom registracije vijeća ili koordinacije Ministarstvo uprave ima ovakvu formulaciju pred sobom i gleda, kao što gleda i kod osnivanja stranke i kod osnivanja bilo koje druge udruge, je li Statut i drugi akti koje donosi program u ovom slučaju Vijeća nacionalne manjine ili koordinacije je li u skladu sa Ustavom i svim zakonskim propisima RH. Što i je zadatak Ministarstva uprave kod registracije i upisa u registar. Mislim da se razumijemo o čemu se radi. Dakle, to je primjedba na članak 6. u kojem bi bilo dobro da kada se govori o Statutu vijeća i koordinacije da postoji i formulacija da je Statut u skladu, da poštuje itd., kako god hoćete formulirati, Ustav RH, možemo reći i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i sve zakonske propise RH. Kada se Kada se osniva bilo kažem koja, napominjem ponovno, bilo koja građanska udruga onda to, i kada se ona registrira u Ministarstvu uprave upravo se to gleda, da li postoje nekakve nekakve statutarne zapreke, formulacije koje nisu u skladu sa Ustavom RH ili sa zakonima, pozitivnim zakonskim propisima RH. Tako da se Tako da se izbjegne bilo kakva sumnja, dvojba što to piše u Statutu nacionalne manjine itd. To bi pripalo pravo prilikom registracije Ministarstvu uprave. Inače gospođa Čuhnil je govorila ovdje da je bilo slučajeva, pogotovo kod prijašnjih izbora, kada nije postojala tzv. "pozitivna diskriminacija", da su se ljudi zbog, ne zato što ih je itko tjerao niti silio niti prisiljavao nego jednostavno zbog sudjelovanja u političkom životu na stranačkom, općem stranačkom nivou često znali i s obzirom na situaciju u okruženju pa i bračno stanje itd., znali izjašnjavati je li da bi sudjelovali u stranačkom političkom životu, a ne zato što bi netko se odrekao nečega i nekakvog svog nacionalnog identiteta ili pripadnosti nacionalnoj manjini. Sada to, evo imamo situaciju da je Ustavom zajamčeno dakle pozitivna diskriminacija ili dvostruko pravo glasa tako da to više i nije aktualno.

pozitivnim zakonskim propisima RH. Nema drugih primjedbi i prihvatljiv je za klub HDSSB-a. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave. Zaključno

samo zahvaliti svim uvaženim zastupnicama i uvaženim zastupnicima na ovim sugestijama, primjedbama i prijedlozima na koji način unaprijediti ovaj ovaj tekst konačnog prijedloga zakona. Mi ćemo ih ozbiljno razmotriti i naknadno se onda na njih očitovati. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Zaključujem točku. Glasovat ćemo kada za to budu uvjeti.